nastavljamo sa radom, točkom dnevnog reda - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Obiteljskog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 762. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske.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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Stjepan Adanić, državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo. Kao što vidite temeljem zaključka Vlade Republike Hrvatske od 6. listopada 2010. godine zadužena su resorna tijela izraditi prijedloge izmjena i dopuna Zakona iz upravnih područja u okviru utvrđenog djelokruga radi usklađivanja sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Prijedlogom zakona o izmjeni Obiteljskog zakona usklađuje se odredba članka 141. stavka 3. važećeg Obiteljskog zakona sa ZUP-om kojim je propisan rok za žalbu na odluku o posvojenju od 8 dana od dana primitka odluke. Člankom 109. ZUP-a rok za žalbu određen je od 15 dana ako posebnim zakonom nije propisan duži rok. Obzirom da se predmetna odredba usklađuje sa ZUP-om na način da se rok za žalbu od 15 dana smatra primjerenim rokom za stranku Obiteljskim zakonom to nije potrebno posebno propisivati. Istovremeno, navedenom odredbom se određuje drugostupanjsko tijelo kojem se izjavljuje žalba. Obzirom da ZUP traži takvo propisivanje, a važećim odredbama Obiteljskog zakona to nije propisano. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati financijska sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Žele? Tko želi? U ime Odbora za obitelj, mladež i šport gospođa Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskog sabora na 38. sjednici održanog 6. svibnja raspravio je Prijedlog zakona o izmjeni Obiteljskog zakona s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske. Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskog sabora temeljem Poslovnika raspravio je predmetni prijedlog kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja je istaknuo da se ovom izmjenom odredaba koja propisuje rok žalbe usklađuje sa Zakonom o upravnom postupku, odnosno propisuje nadležno tijelo u drugostupanjskom postupku. Odbor je bez rasprave jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjeni Obiteljskog zakona. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. odredbama Zakona o općem upravnom postupku koji je usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije i koji je na snazi od 1. siječnja prošle, tj. Izmjena se odnosi na uređenje roka za žalbu u postupku posvojenja kojega treba uskladiti sa rokom u Zakonu o općem upravnom postupku. Isto tako, potrebno je navedenom odredbom odrediti drugostupanjsko tijelo kojem se izjavljuje žalba. Dakle, predlaže se izmjena dosadašnjeg roka od 8 dana u Obiteljskom zakonu na 15 dana kako to propisuje Zakon o općem upravnom postupku. Rok od 15 dana se smatra primjerenim rokom pa nije potrebno Obiteljskim zakonom propisivati rok za žalbu. Istom odredbom se određuje drugostupanjsko tijelo kojem se izjavljuje žalba, a to je u ovom slučaju Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. ovom izmjenom Obiteljskog zakona država ispunjava svoju ustavnu dužnost, pa štiti materinstvo, djecu i mladež. Isto tako stvara socijalne, odgojne, kulturne, materijalne i druge uvjete kojima promiče prava djeteta, promiče pravo na dostojan život, a osobito skrbi o djeci bez roditelja kao i o djeci bez adekvatne roditeljske skrbi. Povrh svega djelovanje na pravi način u pravom trenutku u najranijoj životnoj dobi je od neprocjenjive vrijednosti. Ulaganje u djecu zasigurno je zalog za bolju budućnost. Stoga, nemojmo nikada zaboraviti da su danas sretna djeca, sutra sretni ljudi, sretni roditelji sretne djece. Već je netko kazao sva blaga ovoga svijeta nisu vrijedna suza jednog djeteta. Slijedom iznesenoga klub HDZ-a podržava donošenje izmjena Obiteljskog zakona. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-HSU-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Na samom početku reći ću da će klub HNS-HSU-a podržati prijedlog odnosno izmjene Obiteljskog zakona. Ovo je jedan u nizu od zakona koji se usklađuje sa Zakonom o općem upravnom postupku. tim izmjenama regulira se žalba, odnosno termin, rok za žalbu i po prijedlogu ovoga zakona ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi postaje drugostupanjsko tijelo kome stranka može izreći žalbu na prvostupanjsko rješenje. Dakle, eto radi se o malo članaka, o izmjenama koje su prisutne gotovo kod svih prethodnih zakona pa će kao što sam rekla klub HNS-HSU-a podržati ove izmjene. Hvala. U ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Kolegice i kolege, gospodine predsjedniče kao i moje prethodnice naravno i ja ću u ime kluba SDP-a potvrditi izglasavanje ovih izmjena jer su one u tehničkom smislu zapravo usklađivanje sa Zakonom o upravnom postupku i to nije samo po sebi sporno. No međutim, ovo je zgodna prilika da se zapitamo zašto se zapravo ne iskoristi ako ništa, a ono najava aktualne premijerke da će se prva sljedeća izmjena Obiteljskog zakona pozabaviti ozbiljnije ovim vrlo delikatnim i osjetljivim problemom kada je riječ o posvajanju djece. posvajanju djece. Podsjetit ću na notorne činjenice jer nije loše da ih se ima u vidu. Prva, da je u ovom trenutku dulje od tri godine se čeka na posvojenje djeteta. U ovom trenutku je 1063 djece u dječjim domovima. 1808 djece se nalazi u udomiteljskim obiteljima, 244 djece ima uvjete za posvojenje. Svega 132 djece je posvojeno u 2008. godini, novih podataka za 2010. nemam. 81 posvojeno dijete je mlađe od 5 godina. 3886 potencijalnih posvojitelja s pozitivnim mišljenjem Centra za socijalnu skrb, 1629 potencijalnih posvojitelja čeka dulje od 3 godine, a izdano svega 297 pozitivnih mišljenja odnosi se, dakle ne, to nisu najsvježiji podaci, ali se trend nije promijenio niti postotak, niti broj kada je riječ i o potencijalnim posvojiteljima i kada je riječ o djeci. Podsjećam, premijerka Jadranka Kosor je u ekskluzivnoj izjavi za za NOVA-u TV obećala reformu ovoga sustava i kaže, citiram: "Da se u centrima ljudi još žešće posvete tom poslu, da manje gledaju papire, a više žive ljude. Djeca s jedne strane i roditelji s druge. Treba vidjeti i da sudovi bolje rade u kontekstu oduzimanja roditeljstva onima koji se za djecu ne brinu. Svaki roditeljski dom je neusporedivo bolji od Doma ma kako god tamo more ljubavi bilo", dodala je Kosor. Ja se apsolutno slažem sa ovime što je gospođa Kosor rekla, ali se ne mogu pomiriti niti složiti sa izostankom akcije iza toga, iza tako deklarirane, dobro potrebe ili najave ili uočavanja problema. Prilika da se krene u cjelovitu reformu i sustava posvajanja djece je upravo bila promjena ovoga zakona. Nije dobro da nam motiv bude samo usklađivanje sa nekim drugim zakonom, a da nam motiv za promjenu zakona ne bude zapravo unapređenje prakse ma u kom području bilo riječi, a kamoli kada je riječ o jednom ovako osjetljivom području kao što je područje koje se tiče zapravo sudbine, u cijelosti sudbine ljudi. Riječ je o dakako delikatnoj problematici. Ja neću reći da su to jednostavna rješenja niti se ona mogu propisati bez razmišljanja o posljedicama. Naravno da je potrebno dobro i temeljito ispitati podobnost ljudi za posvajanje djece, ali to ni u kom slučaju ne znači da svi moraju biti pod sumnjom i da im se na taj način treba onemogućavati prije svega u ostvarivanju interesa interesa prava djece da budu zbrinuti, da žive u obiteljskom okruženju s jedne strane i s druge strane i pravo na roditeljstvo. Jedan telefonski poziv nije znak jednom mjesečno, nije znak da netko skrbi i brine o svom djetetu. To su u svakom slučaju situacije u kojima bi se moralo dozvoliti da se i u okviru struke procijeni tko zapravo fingira roditeljstvo, a tko se trenutno našao u situaciji da ne može skrbiti i brinuti o svom djetetu i kome ne treba oduzimati roditeljstvo. Morali bi se osloniti velim na ozbiljnije, pomnije, stručnije analize kako ne bismo povrijedili nikoga u toj trijadi, roditelje dakle, biološke roditelje, djecu i ljude koji su spremni udomiti ili posvojiti dijete i dati mu normalan odgoj. Dakle, podržavamo ove dakako izmjene, ali iskazujemo i nezadovoljstvo što se evo godinama odgađa rješenje jednog vrlo ozbiljnoga problema. Hvala. U ime kluba HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Klub zastupnika HSS-a podržat će prijedlog Zakona o izmjeni Obiteljskog zakona. Naravno da nije potrebno posebno naglašavati da je obitelj prva škola međuljudskih odnosa i zato o njoj ovisi kako život svakog pojedinca tako i budućnost cijelog društva. U obitelji učimo o drugima, ali i o sebi, o odnosima, učimo o redu, radnim navikama, i usvajamo vrijednosti naših roditelja. U obitelji se čuva uspomena na one koji su bili prije nas, u njoj se njeguje osjećaj za tradiciju, gradi se nacionalni identitet. Ona nas sprema za preuzimanje odgovornosti, uči nas skrbi za starije, bolesne i najmlađe, …/Govornica se ne razumije./… one najranjivije među nama. Obitelj je osnovna društvena jedinica koja ima također i ključnu ulogu u biološkoj reprodukciji društva, kao i socijalizaciji pojedinca, kao takva tijekom povijesti često je služila i kao model pri oblikovanju raznih drugih društvenih zajednica, te kao model za objašnjenje odnosa u raznim zajednicama. Mi se sami identificiramo putem naših obiteljskih veza, iako se struktura obitelji mijenja, obiteljski odnosi još uvijek u hrvatskom društvu zauzimaju važno mjesto kao i u životu građana. Tako i posvojena djeca ulaze u obitelj. Kao što sam već rekla, obitelj je prva škola međuljudskih odnosa, i zato je izuzetno važno da dijete koje je na neki način izgubilo svoje biološke roditelje ili nije u mogućnosti živjeti s njima, odrasta u obitelji i u tom je smislu potrebno učiniti sve kako se ne bi događalo da djeca više vremena provedu u institucijama nego što je to objektivno bilo potrebno, i to unatoč tome što postoje ljudi koji čeznu za tim da im pruže dom ispunjen ljubavlju i sigurnošću. Ustavom Republike Hrvatske člankom 63. propisana je dužnost države da štiti materinstvo, djecu i mladež, kao i da stvara socijalne, kulturne, odgojne, i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život, a odredbama članka 64. stavka 5. propisano je da država osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja, i onima za koje se roditelji ne brinu. Konvencija o pravima djeteta člankom 21. uređuje pitanje posvojenja koje trebaju provoditi i odobravati nadležna tijela, koja sukladno važećim materijalnim i postupovnim odredbama kao i temeljem svih relevantnih i pouzdanih informacija te uz prethodni pristanak određenih osoba odlučuju o dopustivosti posvojenja s obzirom na položaj djeteta prema roditeljima, srodnicima i zakonskim zastupnicima. ovim zakonskim prijedlogom usklađuje odredba članka 141. stavka 3. obiteljskog zakona sa ZUP-om, koji propisuje rok za žalbu na odluku o posvojenju od 8 dana

na način da se rok za žalbu od 15 dana smatra primjerenim rokom za stranku, obiteljskim zakonom kao posebnim propisom nije potrebno propisivati rok za žalbu, a tom se odredbom ujedno određuje i drugostupanjsko tijelo kojim se izjavljuje žalba. Iako je ova izmjena vezana uz usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku, što je obaveza preuzeta koja proizlazi iz poglavlja 23. pravosuđe i temeljna prava, ovo je ujedno prilika i da se upozori na potrebu većeg udomljavanja djece koja su zbog nekog razloga izmještena iz svojih bioloških obitelji. Raspravljali smo i o Zakonu o socijalnoj skrbi, gdje smo naglasili da država daje prednost udomiteljstvu, u odnosu na smještaj domu, no moramo biti iskreni i reći da još uvijek postoji niz prepreka koje institucije države trebaju ukloniti, kao što su primjerice nedovoljna stručna podrška i niska naknada udomiteljima. Iako je obitelj temeljna ljudska zajednica,

ili tuđim udomiteljskim obiteljima provode i djeca koja su zbog zanemarivanja, zlostavljanja ili nekog drugog razloga ostala bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Nacionalnim planom aktivnosti za prava i interese djece za razdoblje od 2006. do 2012. godine naglasak je na tendenciji da se poveća broj djece u izvaninstitucijskim oblicima skrbi, u odnosu na broj djece smještene u domovima. Danas je u Hrvatskoj 2 tisuće 635 udomiteljskih obitelji, od kojih tisuću 332 udomljavaju djecu i mladež, a ostale odrasle osobe. 105 korisnika u udomiteljskim obiteljima djece i mladih je tisuću 955, odnosno 38,3%. Od ukupnog broja djece u udomiteljskim obiteljima 85,7% su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 1 i pol posto su djeca sa poremećajima u ponašanju, te 12,8% djece sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima. Općenito se može reći da je broj udomiteljskih obitelji ipak nedostatan u većini županija, a nizak udio udomljene djece sa teškoćama u razvoju, također je zabrinjavajući. Zbog toga treba poduzeti određene aktivnosti za poticanje udomitelja, koji bi se skrbili o toj skupini, te pojačati kompetencije obitelji edukacijom, što bi se trebalo reflektirati i u samoj visini naknada dostupnosti kontinuirane stručne pomoći u obitelji, superviziji, te dostupnosti rehabilitacijskih programa nužnih za djecu sa teškoćama u razvoju. Djetinjstvo je za svakog naravno prekrasno doba, ako se potrudimo da ga takvim učinimo djeci. Tu se postavljaju temelji za cijeli daljnji život, a u tome najvažniju ulogu igra obitelj. Obitelj je jezgra društva, nezamjenjiva u zdravom odrastanju djeteta, njezin utjecaj je to veći što je dijete manje. Obitelj je ta koja omogućava djetetu osjećati se prihvaćeno, voljeno, cijenjeno i puno samopouzdanja, upoznati sebe sa svojim sposobnostima i darovima i naučiti kako živjeti puninu svojih potencijala. Djecu se uči kako biti jak u punom smislu svog postojanja. Kako će dijete odrasti u toplu osobu, koja zna voljeti i živjeti u obitelji, ako to samo ne doživi, jer djeca uče ono što doživljavaju, a tek onda ono što im mi kažemo. A što doživljavaju uz nas odrasle danas u svojoj obitelji danas svatko od nas sebi treba dati kao odgovor, moramo znati da je nužno da budemo dobri dobri primjeri, jer to će zasigurno onda i djeci biti dobar putokaz kakvi ljudi trebaju biti sutra. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo, teško je nakon ovako lijepog i korisnog i svrsishodnog izlaganje gospođe Petir nešto govoriti o smislu vrijednosti, valjanosti, obitelji, i plemenitosti udomiteljstva, posvojenja djeteta a vrlo smo često s ove govornice, i u ovom Visokom domu raspravljali o poteškoćama upravo u ovom segmentu. Prijedlog ove izmjene Zakona koji ide po hitnom postupku zapravo sve to skupa ne rješava, ne dotiče se toga, evo usklađuje se sa Zakonom o upravnom postupku pa se mijenja u tom smislu da se mijenja žalbeni rok nakon odluke o posvojenju i dopunjuje se koja je to druga instanca koja se žalba upućuje a to je Ministarstvo. S obzirom da je to tehnička promjena nema razloga da Klub HDSSB-a ne prihvati ovaj Prijedlog zakona o izmjeni Obiteljskog zakona jasno jednog od temeljnih zakona našeg društva, naše države i našeg naroda ali moram reći da oni problemi o kojima je govorio kolega Vidović iz SDP-a i dalje ostaju. A to su poteškoće na koje se nailazi prilikom željeza posvojenjem i ostalih radnji koje se vrše da bi došlo do toga. jasna je problematika i u vremenu koje prolazi da bi se izdalo takvo rješenje i ostvarilo posvojenje, udomljenje djece koja su ostala bez roditelja ili pak zbog nekih drugih razloga se nalaze u domovima. Sada kada je ovo jedan tehnički zakon i da ne ulazi u onu supstancu o kojoj vrlo često zborimo u nekim drugim prilikama Klub HDSSB-a će prihvatiti ovakvo Zakonsko rješenje. Hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava, gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Kao što smo čuli u ovim izmjenama Obiteljskog zakona riječ je o usklađivanju sa ZUP-om jednako kao i kod niza drugih zakona s kojima smo činili isto u posljednje vrijeme. U ovom konkretnom slučaju predmet usklađivanja su samo dvije odredbe, obje vezane za posvojenje. Dakle, produžava se rok za žalbu protiv odluke o posvojenju s postojećih 8 dana koliko je predviđeno aktualnim Obiteljskim zakonom na 15 dana po Zakonu o općem upravnom postupku, a također se određuje i nadležno Ministarstvo kao drugostupanjsko tijelo koje donosi rješenje po toj žalbi. Dakle, iako je ovdje riječ o samo jednoj maloj tehničkoj intervenciji, ja mislim da je ovo prilika da se nešto kaže upravo o posvojenju, da se ukaže na neke probleme vezane za posvojenje, probleme koje taj oblik obiteljsko pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Hrvatskoj čine gotovo nemogućom misijom i zbog kojih danas imamo situaciju da s jedne strane imamo zaista ogroman broj zahtjeva za posvojenje, a s druge strane vrlo mali broj posvojene djece. Prema raspoloživim podacima ovoga trenutka u Hrvatskoj djeluju 22 doma za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 14 je državnih i 8 ne državnih dakle riječ je o domovima drugih osnivača. U tim domovima bilo je krajem 2009. godine, dakle podatke za 2010. još uvijek nemamo, smješteno 1208 djece, 782 u državnim domovima i 426 u domovima drugih osnivača. Ono što zabrinjava je da od ukupnog broja, od 1208 djece u 2009. posvojeno samo njih 137. U posljednjih 5 godina novi dom u obiteljima posvojitelja pronašlo je svega 808 djece od čega su 23 djece posvojili strani državljani. Dakle, u Hrvatskoj se godišnje u prosjeku posvoji tek negdje oko 150 djece i ta bi brojka bila još i manja da nije početkom 2008. izmijenjena odredba Obiteljskog zakona po kojoj je ukinuta ona dobna granica potencijalnih posvojitelja od 35 godina. Dobro je što je to učinjeno jer smo imali doista paradoksalnu situaciju da je velik broj posvojitelja upravo zbog tog dobnog limita bio onemogućen u posvajanju a istovremeno domovi za nezbrinutu djecu kao što eto vidimo iz brojki su puni. iako više nema dobne granice posvojitelja i dalje se kod posvajanja vodi računa o tome da stariji posvojitelji dobiju stariju djecu a oni mlađi mlađu. Ono što je ograničavajući važan faktor većeg broja posvojenja leži u tome što najviše zanimanje posvajatelji iskazuju za djecom mlađom od 3 godine, odnosno za onom djecom predškolskog uzrasta. Naime posvajanja školske djece su izuzetno rijetka, prema nekim podacima do kojih sam uspjela doći u zadnjih 15 godina posvojeno je samo 3 djece starije od 7 godina. Ako znamo da je tek svako 10. dijete od ukupnog broja djece u domovima mlađe od 7 godina, jasno je zapravo koliko je mala vjerojatnost da ta djeca uopće budu usvojena odnosno da nađu roditeljski dom. I to zapravo jest veliki problem i u tom smislu dobar je projekt stambenih zajednica koje upravo toj djeci daju mogućnost da i nakon punoljetnosti dakle ostanu u sustavu i koriste potporu do onoga trenutka dok se ne snađu i počnu se sami probijati kroz život. Kao što je rekao kolega Vidović ispred Kluba SDP-a u Hrvatskoj se prosječno čeka na posvojenje 3 godine, a procjenjuje se da ovoga trenutka na posvojenje čeka oko 800 obitelji. Kada već spominjem ovu brojku potencijalnih posvojitelja moram reći i to da se bojim da bi ona mogla biti i veća, da bi se mogla u dogledno vrijeme povećati i to kao izravna posljedica činjenice da nam je eto ministar MIlinović podario najrigorozniji zakon o medicinski medicinski potpomognutoj oplodnji u Europi zbog kojeg bi se parovi koji žele dijete mogli u većoj mjeri odlučivati upravo na posvojenje umjesto na mučne i bolne pretrage i ponavljanje postupaka oplodnje. Sve u svemu očito je da je posvojenje djeteta u Hrvatskoj jedan izuzetno naporan i frustrirajući postupak koji uspješno okončavaju najstrpljiviji i najuporniji potencijalni roditelji. Svakako najveći problem posvojiteljstva u Hrvatskoj a na što želim staviti poseban akcent u svojoj raspravi je nepostojanje jedinstvenog registra posvojitelja na nacionalnom nivou koji bi omogućavao da posvojitelji podnose molbu samo na jednom mjestu u jednom centru za socijalnu skrb i koji bi omogućavao utvrđivanje redoslijeda odnosno možemo slobodno reći svojevrsne liste čekanja, omogućavao bi da se poštuje redoslijed u posvajanju. Naime, postupak posvajanja i izbora posvojitelja za dijete pokreće centar za socijalnu skrb, prebivališta ili boravišta djeteta, nakon što je biološkim roditeljima oduzeto roditeljsko pravo. Nakon obrade i mišljenja matičnog centra posvojitelji šalju svoje molbe u sve centre u HRvatskoj, jer zbog nepovezanosti centara prijava u jednom centru ne znači prijavu u svim ostalim centrima. Posvojitelji naime ne mogu znati od kuda će biti dijete koje će posvojiti i zato neki apliciraju na 5 centara, neki na 20-ak, a najbolje učine oni koji mogu pošalju na svih 80-ak centara koliko ih trenutačno ima u Hrvatskoj jer si tako naravno povećavaju šanse za dobivanje djeteta. Dakle, posvojitelji moraju kucati na 80-tora vrata da bi povećali mogućnost za ostvarenje onog sna da postanu roditelji. Naravno u svemu je vrlo važan i faktor sreće, a najviše faktor upornosti ili pak dobrih veza na onaj poznati hrvatski način. U svakom slučaju eto već se 10 godina govori o tome da bi nadležna ministarstva dakle Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti trebalo ustrojiti taj jedinstveni registar potencijalnih posvojitelja, no još ga uvijek nemamo, a strahovito bi olakšao postupak posvajanja djece, a isto tako bi olakšao postupak nadležnim institucijama. Dakle, da zaključim ovu svoju raspravu, ovo današnje usklađivanje jest tehničko, a daleko značajniji korak bio bi upravo ustrojavanje registra posvojitelja na nacionalnoj razini koji bi bitno ubrzao proceduru posvajanja sve s ciljem da dijete bude što kraće u instituciji odnosno da što prije pronađe obitelj koja će skrbiti o njemu i osigurati mu djetinjstvo kakvo svako dijete zaslužuje. Hvala. lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospodine državni tajniče. Na ovoj sjednici kada predstavnik Vlade počinje obrazlagati zakon svaki je do sada započeo sa rečenicom ovim prijedlogom zakona usklađuje se, usklađujemo se i po broju točaka dnevnog reda ovo će vjerojatno biti rekordna sjednica, ja bih je čak nazvao usklađivajuća jer sve prijedloge koje smo iz Vlade dobili praktički su značajni s usklađivanjem, nečim nije važno da li se odnosi na neke druge zakone koje smo donijeli, na odluke Ustavnog suda ili na direktive EU. I moram priznati da me fascinira brzina predlaganja prijedloga zakona kada je u pitanju usklađivanje s nekim propisima,

Parlamenta Češke Republike sa veleposlanikom Češke REpublike u RH i njegovim zamjenikom, pa pozdravimo ovo izaslanstvo. laburisti - Stranka rada)** Hvala. Dakle, koliko god sam fasciniran brzinom kojom Vlada predlaže prijedloge zakona o kojima se moramo uskladiti s nekim birokratskim propisima bez obzira da li se radi o našim hrvatskim ili europskim toliko izražavam žaljenje koliko dugo, koliko godina treba ovom ministarstvu ili Vladi u cjelini da predloži zakone koje je obećala Hrvatskom saboru, a koji bi olakšali život građanima ili riješili nepravde do kojih je došlo, brzinu usklađivanja propisa i zakona, a ne slušajući upozorenja izrečena ovom Saboru ili u javnosti. Ja ću državnog tajnika podsjetiti na tri takve stvari koje su dvije direktno u vašem resoru. Jedna bi trebala biti ali za to nemate sluha jer mislite s obzirom da se radi o Zakonu o obveznim odnosima ne morate u tome sudjelovati. Dakle, do sada u nekoliko navrata u Hrvatskom saboru bili ste upozoravani da instituti dosmrtnog i doživotnog uzdržavanja i Zakon o obvezatnim odnosima omogućuju pljačku starijih građana, prijevare i podvale kojim se oduzima imovina i na kraju ti ljudi ipak padaju na teret države i sustava socijalne skrbi samo zato što uporno odbijate intervencije u taj zakon i ukinete institut koji omogućava legalnu krađu imovine ne samo od privatnih osoba spram privatnih osoba, nego zadnji puta smo vam ovdje dokazali da je takvu krađu imovine izvršila jedna jedinca lokalne samouprave. Tada je Sabor svojim zaključkom obvezao Vladu da u roku 6 mjeseci predloži intervencije u taj zakon i riješi taj problem, zaključkom Sabora. Prošle su tri godine od tog zaključka, a s obzirom da vi u svom resoru bi trebali skrbiti o starijim i nemoćnima, prstom niste mrdnuli i predložili da taj nedostatak u propisima uskladimo. Tu se ne treba usklađivati jer se radio o interesu građana. Drugo. Posvojenje, što je predmet ovog zakona. U nekoliko navrata do sada u SAboru govorili smo o tome da imamo jednu čudnu situaciju, da imamo veliki broj djece koju bi trebalo posvojiti i podržali namjeru Vlade da se umjesto smještaja djece u ustanove i domove, ide u obiteljsko zbrinjavanje bez obzira da li je to udomljenje ili posvojenje, da s druge strane imamo veliki broj parova koji bi željeli posvojiti djecu i da negdje na putu realizacije želje postoji problem. Prošli puta kada smo o tome raspravljali obećali ste i rekli ste da je formirana stručna skupina koja radi na ozbiljnoj promjeni Obiteljskog zakona i da će pred SAbor doći s prijedlogom da se to poboljša i riješi, da djeci pomognemo da budu posvojena, da bračnim parovima pomognemo da posvajaju, a da se birokratski problemi kroz promjene zakona riješene ili barem ublaže. Prema podacima koji su prisutni ništa bitnijega se nije dogodilo u međuvremenu niti ste predložili bilo koje rješenje koje bi pomoglo građanima. Kada bi građanima trebalo nešto uskladiti, pomoći im, brzina predlaganja zakona ide puževim korakom. Naprosto nemate vremena i živaca da to predlažete, samo ono što je usklađivanje s Europom i drugim propisima. Treći primjer, prije nekoliko mjeseci raspravljao je Sabor o mom prijedlogu izmjena Obiteljskog zakona, a očitovanje Vlade opet je pisalo da je ministarstvo formiralo stručnu skupinu koja radi na ozbiljnoj analizi Obiteljskog zakona i obećalo da će uskoro Saboru predložiti izmjenu Obiteljskog zakona u onom dijelu kojom država još uvijek prisiljava da se kao otac djeteta upiše majčin muž ili bivši muž majke, bez obzira tko je otac djeteta. Pisalo je, gospodine državni tajniče, u očitovanju Vlade da postoji stručna skupina koja na tome radi i obećano da će se predložiti promjene i u tom dijelu. Naravno, moj prijedlog zakona promjena je odbijen i čekalo se kada ćete vi doći sa tim prijedlogom da se i taj dio problema riješi. Prošlo je više od godinu i pol dana kada je Vlada napisala mišljenje o mom prijedlogu zakona i ako je ta stručna skupina u tih tri godine proizvela ove izmjene Obiteljskog zakona koje su svedene na jednu ili dvije rečenice onda to ne mogu razumjeti. Svaki prijedlog koji iza sebe nosi male i sitne pomake, koji bi olakšao život barem dijelu građana koji ukazuju da postoje problemi naprosto se ne mogu naći na dnevnom redu predlagatelja Vlade, a kada oporba predlaže te zakone oni po pravilu budu prvo na listi čekanja za raspravu barem godinu dana i naravno da iza toga budu odbijeni. Ja ne mogu razumjeti zašto ne koristite mogućnost kada već mijenjamo zakon zbog usklađivanja s bilo kim ili čim, da tu priliku iskoristite da u izmjene zakona ugradite i ono što vas se već godinama upozorava, što nije ni političko pitanje niti politikanstvo nego naprosto pokušaj da izmjenama, intervencijama u pravne propise ove zemlje interveniramo kada nas građani pa i institucije sustava upozore da nešto nije u redu. Pod sljedećom točkom o dječjem doplatku ste sami u obrazloženju napisali da vam je problem, u zakonu su stvorili drugi propisi, direktive Europske unije, a to ću vam kasnije i citirati. I opet se taj zakon mijenja samo zbog usklađivanja. Ja bih vas gospodine državni tajniče ljubazno molio, kada imate prijedloge koji pomažu građanima, koji su posljedica uočavanja propusta u sustavu ili smo negdje pogriješili kada smo prijašnje zakone donosili, nemojte ih tako lako odbacivati, izvršavajte obećanja. Ako je formirana stručna skupina, ako ste dobili obavezu Sabora da nešto predložite držite se toga. Nije to zbog nas ovdje u Saboru i ovdje prijedloge ne dajem zbog sebe. Iza svakog prijedloga su obitelji, određeni broj obitelji ili građana pa ajmo počet svoje propise usklađivat i onda kada je to u interesu građana pa taman da se radi o skupinama malog broja građana, obitelji i djece. 100 građana za mene i njihov interes i problem jednak je kao i problem 4,5 milijuna. Hvala. Jedan ispravak. Gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Netočan je navod kolege Lesara kad utvrdi da država ukida institut privatne imovine i ne štiti je i to onda sve pada na teret socijalne skrbi. To je netočan navod, upravo poznam puno slučajeva kada se radilo o doživotnim i dosmrtnim uzdržavanjima i kada su stranke bile zaštićene. A kolega Lesar, ja ću vas podsjetiti da je prije svega nekoliko dana donesen novi Zakon o socijalnoj skrbi koji uvodi zapravo jednu novinu i kaže da svaki onaj zaposlenik dakle koji je direktno uključen u djelatnost socijalne skrbi sve dotle dok je zaposlen u djelatnosti socijalne skrbi ne može sklapati ugovore o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa bez obzira što se ovdje radi o izmjenama koje se odnose na usklađivanje obiteljskog zakonodavstva s odredbama Zakona o općem upravnom postupku koji je usklađen s pravnom stečevinom Europske unije i koji je na snazi od prošle godine, nekoliko riječi reći ću o tome, ali eto i proširiti temu kao što su uostalom to činili i moji prethodnici. Podsjetit ću samo da se ovim izmjenama uređuje rok za žalbu koji se odnosi na postupak posvojenja koji treba uskladiti s rokom u Zakonu o općem upravnom postupku, a navedenom odredbom određuje se i drugostupanjsko tijelo kojem se izjavljuje žalba. Predložena izmjena odnosi se zapravo od dosadašnjeg roka od 8 dana, kao što je to bilo u Obiteljskom zakonu, na 15 dana sukladno propisanom u ZUP-u. Rok od 15 dana smatram da je i primjeren za stranku, a također određuje se i drugostupanjsko tijelo kojem se izjavljuje žalba, a to je u ovom slučaju Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Kada govorimo o posvojenju onda bih samo željela naglasiti da to treba gledati u drugom kontekstu, možda širem kontekstu, da sudovi bolje rade u kontekstu oduzimanja roditeljstva onima koji za djecu ne brinu. Spominjalo se ovdje da je o tome govorila i predsjednica Vlade što je točno i ona je upravo u ovom smjeru i govorila i rekla da će se poduzeti sve da se to i ubrza. I naravno želim reći da je svaki roditeljski dom bolji od institucije, ne dovodeći naravno u pitanje stručnost, ljubav i pažnju koju ljudi koji rade u institucijama, odnosno domovima pružaju toj djeci. Obiteljski zakon štiti obitelj kao jednu od temeljnih vrijednosti društva skrbeći pritom jednako za dijete, materinstvo i mladež. Sigurna sam da će i ove izmjene rezultirati promicanjem postignuća u zaštiti, dobrobiti, pravima i interesima djece. Uostalom, pravo svakog djeteta jest da mu zajednica omogući da bez prepreka, barijera ili predrasuda osigura pretpostavke i pozitivno poticajno okruženje kako bi dijete odrastalo u zdravoj sredini i imalo prigodu formirati se kao kompletna osoba. Stoga na kraju želim reći da je važno pustiti dijete da odrasta brzinom koje njemu odgovara i da se izražava jezikom razumijevanja i ljubavi, a da odrasli ono što moraju činiti jest upravo ono: stvoriti sve pretpostavke da bi to upravo tako i bilo. Podržat ću ove izmjene. Hvala lijepo. kolegice i kolege. Podržat ću Prijedlog zakona o izmjeni Obiteljskog zakona s konačnim prijedlogom zakona koji je hrvatska Vlada dostavila u hitnom postupku Saboru na raspravu i donošenje. Kako smo već čuli obitelj je temeljna i najvažnija zajednica u životu čovjeka i naroda, stoga obitelj mora biti u središtu pozornosti naših interesa i društvene skrbi i mislim da tu Hrvatska demokratska zajednica na čelu sa svojom predsjednicom Vlade je djelima pokazala. Ustavom naše države također je utvrđeno da obitelj uživa posebnu zaštitu države. Naravno i dijete, odnosno djeca i majka i mladež uživaju posebnu skrb. Kako Obiteljski zakon govori o najosjetljivijim pitanjima, pitanjima, problemima i stvarima najosjetljivijim jer se Obiteljskim zakonom uređuju brak, odnosni roditelja i djece, posvojenje, skrbništvo, učinci izvanbračne zajednice žene i muškaraca, ta postupci nadležnih tijela u svezi s obiteljskim odnosima i skrbništvom. Obiteljski zakon koji danas mijenjamo donijet je 2003. godine. Od tada je doživio 2 izmjene u 2004. godini i jednu 2007. godine. Danas 2011. predloženim izmjenama i dopunama usklađuje se sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku koji je na snagu stupio 1. siječnja 2010. godine i to u jednom članku, onom članku 141. stavku 3. kojim je do sada bilo utvrđeno da protiv odluke o posvojenju stranka može podnijeti žalbu u roku od 8 dana od primitka odluke. Kako je rok za žalbu po Zakonu o općem upravnom postupku 15 dana, predlagatelj u ovoj izmjeni ne utvrđuje taj rok nego određuje drugostupanjsko tijelo kojim se izjavljuje žalba, pa je stoga u prijedlogu utvrđeno da o žalbi protiv odluke o posvojenju rješava ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Dakle, kratka, vrlo kratka izmjena izmjena od dva članka koja usklađuje Obiteljski zakon sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku je za podržati. Onima koji pozivaju, odnosno prozivaju hrvatsku Vladu podsjetila bih samo da smo prošloga tjedna usvojili Zakon o socijalnoj skrbi, da je Vlada pokrenula opsežnu reformu sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, da je tim zakonom određeno i potvrđeno i utvrđeno nastojanje i načelo deinstitucionalizacije i da će po ovim socijalnih radnika u centrima za socijalnu skrb onima koji su zaduženi za provođenje i postupanje sukladno odredbama zakona, Obiteljskog zakona a koje se odnose na posvojenje. I nadam se da će šire akcije u našemu društvu koje će provoditi i centri za socijalnu skrb proklamirati veće i omogućiti veći broj posvojenja i udomiteljstva kako djece koja su danas smještena u udomiteljskim obiteljima, tako i onih koja koja su smještena u ustanovama socijalne skrbi, odnosno u domovima za djecu bez odgovarajuće socijalne skrbi. I sigurna sam da će to sve dati rezultata, a da će i Vlada poraditi na onim odredbama zakona koje će omogućiti lakše posvojenje i smjestiti veći broj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u obitelj. Evo iz svega navedenoga podržat ću ove izmjene i dopune Obiteljskoga zakona. Hvala lijepa. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. zaštititi radnika, oca obitelji, majke obitelji kad odbijate sankcionirati nepoštene poslodavce nakon što oni odrade pošteno svaki mjesec i ne dobiju plaću. Kako mislite da će taj otac ili majka moći nahraniti svoju djecu? Uporno odbijate sankcionirati takve poslodavce. I još više, imali smo to sankcioniranje 2003. Kad ste došli na vlast to ste ukinuli. Odgovor na repliku. obitelj i za obitelj danas vi koji ste smanjili dječji doplatak, vi koji ste skratili roditeljski dopust i sve što ste napravili od 2001. do 2003. danas postavljate pitanje ovoj državi, ovoj Vladi i u državi koja je u recesiji, u gospodarskoj krizi, a jedino naknade, dječji doplatak, roditeljske naknade rastu i zato Vlada osigurava

pitajući, samo trenutak, zašto to vi niste napravili. Kolegice, pogledajte odredbu članka 183. KZ-a gdje mi uvodimo kazneno djelo neisplate plaće. A osim toga, netočno vi tvrdite i time povređujete Poslovnik da smo mi smanjili prava. Omogućili smo svakoj majci da ide na porodiljni dopust čak i studentici. Ovo je klasičan primjer zlouporabe Poslovnika. Kolegice Antičević za ovo vam netko tko je najdobrohotniji ne može izbjeći da vam izrekne opomenu koja nadam se da će jedanputa na vas odgojno djelovati. Vi namjerno i svjesno idete provocirati, ide provocirati Poslovnik.

Koristim ovu priliku nešto više reći o posvojenju, o problemima koje susrećemo u praksi iz razloga što je aktualnim Obiteljskim zakonom neke stvari nisu regulirane na najbolji mogući način. Ako želimo postići efikasniju zaštitu posvojenja djece Obiteljskim se zakonom trebaju jasnije definirati zapreke za posvojenje. U tom smislu mora se onemogućiti posvojenje osobe protiv koje je u tijeku kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv sloboda i prava čovjeka i građanina, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, te protiv braka, obitelji i mladeži, kao i onoj koja je proglašena krivom za prekršaj zbog nasilja u obitelji, odnosno onoj kojoj je izrečena mjera obiteljskopravne zaštite. Činjenica da je osobi izrečena neka od mjera obiteljskopravne zaštite, bez obzira o kojoj se mjeri radi, bilo da se radi o nadzoru nad izvršavanjem roditeljske skrbi, oduzimanju prava roditelju da živi s djetetom, lišenju roditeljske skrbi i slično, a razlozi za izricanje bilo koje mjere mogu biti i zanemarivanje djetetovih potreba, kad se radi o prehrani, higijeni, odijevanju, medicinskoj pomoći, ukazuje na nemogućnost takve osobe da ostvaruje roditeljsku skrb kvalitetno i sukladno potrebama djeteta. Upitno je kako bi takva osoba koja nije mogla skrbiti o vlastitom djetetu, ili to nije radila na odgovarajući način mogla biti kvalitetan posvojitelj. Počinjenje nasilja u obitelji treba biti prepreka za posvojenje, budući da potencijalni posvojitelj mora pružiti jamstva da posjeduje osobine i kvalitete koje će ga učiniti dobrim roditeljem, što je evidentirani počinitelj obiteljskog nasilja zasigurno ne može. Ako je neka osoba pravomoćno osuđena, odnosno da je protiv neke osobe u tijeku kazneni postupak za određenu vrstu kaznenih djela, ne prejudicirajući njegov ishod, ostavlja sumnju u podobnost te osobe za posvojitelja, te treba biti adaptivna smetnja. Neriješeno također ostaje pitanje rehabilitacije u kaznenom zakonodavstvu. Budući da je realno moguće da osoba koja je pravomoćno osuđena, primjerice za bludne radnje, silovanje ili zlostavljanje djeteta ili za njegovo podvođenje, nakon nastupa rehabilitacije u postupku posvojenja zataji te činjenice, što je Kazneni zakon daje kao mogućnost, budući da rehabilitirani građanin ima pravo nijekati prijašnju osuđivanost, i zbog toga ne može biti pozvan na odgovornost, niti zbog toga može snositi bilo kakve pravne posljedice. Kako je nakon nastupa rehabilitacije svaka upotreba podataka o građaninu kao počinitelju kaznenog djela zabranjena, teoretski je moguća apsurdna situacija da osoba koja je počinila kazneno djelo na štetu djeteta postane posvojitelj. Također bi ukazala na probleme zbog postupaka pred sudom koji traju predugo. Potrebno je odrediti rok od 60 dana za okončanje postupka lišenja roditeljske skrbi, kao što je to određeno u drugim postupcima koji se provode radi zaštite interesa djeteta. Kako je lišenje roditeljske skrbi često usko povezano uz poduzimanje drugih mjera, usmjerenih na trajno zbrinjavanje djeteta, npr. posvojenje djeteta, to je u ovim postupcima nužno žurno postupanje suda. Na žalost u praksi ovi postupci traju neopravdano dugo, te se zbog toga događa da poneka djeca u ustanovama provedu cijelo svoje djetinjstvo. Određivanjem roka prisililo bi se sud na brže vođenje postupaka, i promptno poduzimanje drugih mjera za zaštitu djeteta. Hvala lijepa. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo. Evo ja bih započeo …/Govornik se ne razumije./…, ono što je Vlada Republike Hrvatske napravila u ovih zadnjih par godina, pa bih svakako vas podsjetio da je donošenjem nacionalne populacijske politike Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, Obiteljskog zakona, Zakona o socijalnoj skrbi, i drugim zakonskim i podzakonskim rješenjima napravila više u ovom području o kojem mi danas pričamo, nego itko do sada. To je kao što znate i velika zasluga naše današnje premijerke gospođe Jadranke Kosor. Isto tako moramo reći što je činjenica da je zaustavljen pad novorođene djece, 2003. je rođeno 39 tisuća djece, a evo 2010. godine prema najnovijim statističkim podacima 44 tisuće 401 dijete. Za rodiljne i roditeljske potpore, kao što znamo ova država, ova Vlada Republike Hrvatske izdvaja godišnje preko 4 milijarde kuna, upravo za rodiljne i roditeljske potpore, a to je najviše namijenjeno obiteljima, roditeljima, znači i djeci. isto tako osnovana je zaklada Hrvatska za djecu, koja ovog momenta stipendira preko tisuću 500 studenata i učenika uglavnom siromašnih ljudi, učenika, učenica, studenata, koji se nikada ne bi mogli školovati da nema ove zaklade. Mi isto tako smo sad u postupku da ćemo raspisati novi natječaj, vjerojatno za 2 tisuće novih studenata, studentica, učenika i učenica. Međutim neću nabrajati dalje, jer mislim nemamo vremena, ali ću samo još reći, odnosno odgovorit ću na nekoliko vaših pitanja, a to je recimo neka pitanja koja je postavio Davorko Vidović, gospodin Grubišić, i eventualno Lesar, koji je ovdje je li tako, i Grubišić je ovdje. Ja vam odgovoriti, da ova Vlada i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti su u velikoj dinamici izrade upravo najboljih rješenja koje predlažemo ovom Saboru, pokrenut je cjelokupni postupak analize primjene i djelovanja Obiteljskog zakona, kako sudova, tako i centara za socijalnu skrb, osnovana je stručna radna skupina za analizu i prijedlog reforme što je dio šire strategije socijalnih, reforme socijalne skrbi obzirom na složenost ovog pitanja, i u to su uključeni najbolji, odnosno vrhunski stručnjaci iz ovog područja. Hvala vam lijepa. Hvala. Dva ispravka. Jedan gospodin zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, teško je ovaj, u ovom kratkom vremenu ispraviti toliko hvalospjeva o radu ove Vlade, ali je činjenica da prosječna hrvatska obitelj, bez obzira na niz izmjena i dopuna Obiteljskog zakona, živi sve lošije i lošije. U to se možete uvjeriti ako iziđete samo iz ove zgrade ovdje na ulicu, pa ćete vidjeti kako živi prosječan otac, majka, a bogami i djeca. A što se tiče ove hrvatske Vlade, džaba nama obiteljskih zakona, ako Đakovo nema rodilište, ako nema rođenih Đakovčana po rođenju. Pa pozivam ministra i ovu Vladu da shvati da rodilište u Đakovu mora otvoriti. **Šeks, Vladimir

Ma nije. Još ćete vi imati šanse koristiti to rodilište u Đakovu.

kako je ova Vlada na čelu sa Ivom Sanaderom, Jadrankom Kosor učinila velike korake u populacijskoj, demografskoj politici. A gospodine Adaniću moram vas upoznati da je upravo generacija 2003. o kojoj ste govorili u osnovnu školu u Garčinu koju pohađaju djeca Garčina i Selne upisano 7 djece u prvi razred osnovne škole. A ta dva sela imaju 1500 stanovnika ukupno. Tako da, to je samo jedan od primjera. U cijeloj Slavoniji je značajan pad dakle upisa djece u prve razrede, a jasno to svjedoči da je i demografska politika HDZ-a bila jako, jako uspješna, pod navodnike. Hvala.